Prelazimo na: - Prijedlog Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovaj prijedlogu članka 6. o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Prijedlog akata primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. U ime predlagača Davor Božinović državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova. Izvolite. **Božinović, Davor** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine koja je proizašla iz Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koji je donesen u ovom Parlamentu u prosincu 2008. godine. Politika međunarodne suradnje sastavni je dio hrvatske vanjske politike i njezini ciljevi su istovjetni ciljevima te politike na razini Europske unije, te su u skladu s ciljevima relevantnih međunarodnih organizacija. Europska unija je najveći davatelj pomoći zemljama u razvoju, dakle najveći donator pomoći na svijetu i stoga uzimajući u obzir i buduće članstvo Republike Hrvatske u Uniji i preuzimanje nove uloge zemlje donatora, potrebno je definirati strategiju politike međunarodne razvojne suradnje. Budući je Republika Hrvatska tek nedavno započela svoju transformaciju iz i zemlje primateljice pomoći u zemlju davateljice pomoći na međunarodnoj i regionalnoj razini. Bilo je potrebno formulirati sustavnu politiku razvojne pomoći u skladu s našim mogućnostima, s našim gospodarskim, političkim ciljevima istovremeno uzimajući u obzir ciljeve, smjernice i političke odluke Europske unije. Svoju spremnost da aktivnije sudjelujemo u procesu izgradnje mira u svijetu te ostvarenju ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda Hrvatska je odlučila potvrditi i povećanjem doprinosa za programe i aktivnosti Ujedinjenih naroda koji će se sustavno povećavati u narednim godinama. Republika Hrvatska je pružala razvojnu pomoć najvećim djelom Bosni i Hercegovini uglavnom za obnovu kuća povratnicima financiranje, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih, znanstvenih programa i projekata za financiranje gostujućih profesora s hrvatskih sveučilišta. Politika razvojne suradnje jedna je od komplementarnih državnih politika koje podrazumijevaju dobru umreženost i suradnju kako državnih institucija tako i privatnog te nevladinog sektora. je glavno političko tijelo u zemlji za područje međunarodne razvojne suradnje a Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija zaduženo je za koordinaciju politike međunarodne razvojne suradnje. Međunarodna razvojna pomoć uključuje i pružanje humanitarne pomoći pri čemu će Vlada blisko surađivati s partnerima poput hrvatskog Caritasa i hrvatskog Crvenog križa. Ja bih se samo želio ukratko osvrnuti na glavne elemente odnosno sadržaj strategije. Osnovna načela prema kojima će se Hrvatska voditi u biranju prioriteta zemalja zemlje primateljice su učinkovitost upravljanja programom službene razvojne pomoći, transparentnost dodjele sredstava i sagledavanje komparativnih prednosti Hrvatske i usmjeravanje pomoći na područja u kojima imamo specifična znanja i iskustva. Zbog ograničenih i ljudskih i financijskih resursa razvojna pomoć bi se trebala ograničiti na određeni broj recimo prioritetnih zemalja, u prvom redu to su zemlje obuhvaćene regionalnom suradnjom u kojima Hrvatska ima jaki politički i gospodarski interes, dakle regija jugo-istočne Europe te na zemlje koje su u prioritetu razvojne politike Područja na kojima bi Hrvatska mogla prenijeti svoja znanja i iskustva su prijenos iskustava povezanih s političko-gospodarskom tranzicijom, reformski procesi vezani uz usklađivanje društva sa standardima Europske unije, iskustva iz pristupnog procesa uniji, prijenos iskustava koja su posljedica specifičnih okolnosti rata i poraća, dakle razminiranje, forenzika, fizička i psihološka rehabilitacija, pomoć u obrazovanju, stipendija, obučavanje stručnjaka i tehničkog osoblja putem seminara, donacija, stipendija za studij ili boravak u Hrvatskoj, tehnička pomoć. Oblici provedbe međunarodne razvojne suradnje bit će bilateralni, trilateralni i multilateralni. Bilateralni se dakako sastoji od tehničke i financijske potpore zemljama primateljicama. Na području multilateralne suradnje očekuju su obvezni i dragovoljni doprinosi putem međunarodnih organizacija a ispitat će se mogućnost trilateralne suradnje s drugim donatorima ili multilateralnim organizacijama u svrhu razmjene iskustava i povećanja učinkovitosti. Uz Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu koji je donesen u prosincu prošle godine propisi kojima se utvrđuje politika i planira službena razvojna pomoć su predmetna nacionalna strategija te provedbeni program za svaku odnosnu odnosnu godinu. Provedbenim programom koji će se donositi Vlada utvrđivat će se plan aktivnosti na području službene razvojne pomoći za svaku proračunsku godinu. Ovom se strategijom dame i gospodo zaokružuje zakonodavni okvir za razvojnu suradnju u Republici Hrvatskoj. Njome se dakako ispunjavaju obveze iz pregovora koja je navedena u Nacionalnom programu za 2008. godinu. I u Akcijskom planu planu zatvaranja Poglavlja 30 – vanjski odnosi. Stoga, predlažemo usvajanje ovog prijedloga strategije kako bi se definirala načela i smjernice hrvatske službene razvojne pomoći, njeni teritorijalni i tematski prioriteti te precizno utvrdili institucionalni, financijski okviri međunarodne razvojne suradnje. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na 17. sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine razmotrio je Prijedlog nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. siječnja 2009. godine. Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o ovom prijedlogu Vlade Republike Hrvatske kao matično radno tijelo. S obzirom da će Republika Hrvatska kao buduća članica Europske unije morati preuzeti novu ulogu zemlje donatora potrebno je definirati politiku međunarodne razvojne suradnje koja predstavlja i sastavni dio hrvatske vanjske politike. Vlada Republike Hrvatske je stoga formulirala sustavnu politiku razvojne pomoći u skladu sa hrvatskim mogućnostima kao i sa njenim gospodarskim i političkim ciljevima a u skladu s deklarativnim ciljevima Europske unije i milenijskim razvojnim ciljevima Ujedinjenih naroda. Članovi Odbora za vanjsku politiku u raspravi su istaknuli važnost interes Republike Hrvatske kao buduće članice euro-atlanskih integracija ali i radi šireg pozicioniranja i utjecaja Hrvatske u Međunarodnoj zajednici. Da sustavno unapređuje politiku međunarodne razvojne suradnje te stoga odluči podržati Prijedlog nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Istaknuto je da Hrvatska može preuzeti stabilizirajuću i razvojno poticajnu ulogu prvenstveno u jugo-istočnoj Europi ali u širem međunarodnom kontekstu. U raspravi je dana podrška sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnim aktivnostima usmjerenim na ostvarivanje održivog razvoja i uklanjanje potencijalnih čimbenika nestabilnosti u svijetu na temelju bilateralne i multilateralne suradnje. Odbor za vanjsku politiku je nakon provedene rasprave jednoglasno podržao ovaj prijedlog Vlade Republike Hrvatske te odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Prijedloga Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine. hvala. Zahvaljujem. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić, predsjednik Odbora. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske razmotrio je na 11. sjednici Prijedlog nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. siječnja 2009. godine. Predstavnik predlagatelja obrazložio je Prijedlog nacionalne strategije razvojne suradnje između ostalog kao i obvezu Vlade koja proizlazi iz Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Polazeći od činjenice kako će Hrvatska, buduća članica Europske unije, preuzeti novu ulogu, ulogu zemlje donatora, potrebno je da definira svoju politiku međunarodne razvojne suradnje na način da bude usklađena sa europskom pravnom stečevinom. Politika međunarodne razvojne suradnje sastavni je dio hrvatske politike koja je već sada, a još će više u budućnosti pridonijeti stabilizaciji i razvoju, prije svega zemalja Jugoistočne Europe. Republika Hrvatska je u proteklom desetljeću pružala razvojnu pomoć najvećim dijelom Bosni i Hercegovini, a preko projekata koje provode resorna ministarstva odnose se na obnovu, zdravstveni sektor, kulturu i obrazovanje. Također, Hrvatska pridonosi sigurnosti i razvoju na širem međunarodnom planu, prije svega svojim angažmanom u mirovnim misijama, a na temelju golemog humanitarnog iskustva proisteklog iz Domovinskog rata i općenito sanacija posljedica rata. Republika Hrvatska je također davala dragovoljne doprinose unutar sustava Ujedinjenih naroda, međunarodnim organizacijama i mirovnim misijama, uključujući obuku i razvojne projekte. U raspravi je naglašena važnost ove strategije općenito, jer Hrvatska može ponuditi svijetu prije svega važan doprinos znanja potrebnog za unapređenje humanitarne oblasti, ali se govorilo i o projektima koji se odnose na potporu državama u kojima žive naši sunarodnjaci, što je od specifičnog interesa našeg odbora. Naglašena je važnost formuliranja sustavne politike razvojne pomoći općenito, ali i one usmjerene na ustanove i institucije Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, a koji nisu predmet ove strategije. Ova Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske u dijelovima pomoći usmjerenoj na zemlje u kojima žive Hrvati, kao i strategija održivog razvoja Republike Hrvatske, treba biti upotpunjena Strategijom sustavnog odnosa prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Tim će biti upotpunjena i učinkovito i djelotvorno uspostavljena potpora našim sunarodnjacima koji žive izvan granica Republike Hrvatske što je ne samo naša ustavna obveza, nego i gospodarski, demografski i svaki drugi interes, kako Republike Hrvatske tako i Hrvata izvan nje. Naglašena je i važnost naših katoličkih misija i misionara koji mogu biti uključeni u sustav pružanja pomoći, osobito u siromašnim zemljama u kojima djeluju. Zaključno je dana potpora uspostavi sustava procjene postignutih rezultata u odnosu na uložena sredstva, kao i vođenje registra, svega što Republika Hrvatska čini na polju razvojne i humanitarne pomoći. Na koncu, odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Prijedloga nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Najprije su klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Mario Zubović. Izvolite.

Javljam se u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Početkom prosinca prošle godine u Hrvatskom saboru smo raspravljali i usvojili Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Sukladno članku 6. tog zakona, Vlada Republike Hrvatske obvezala se izraditi Prijedlog nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za petogodišnje razdoblje, do 2009. do 2014. godine i taj je prijedlog danas pred nama. Usvajanje ove strategije jest dakle obveza koja proizlazi iz zakona, jest dio obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Kako je navedeno u Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu i u Akcijskom planu za zatvaranje poglavlja 30.-Vanjski odnosi, smatram međutim da je ova strategija odnosno općenito razvojna suradnja Republike Hrvatske važan je instrument vanjske politike i to neovisno od obveza koje imamo prema Europskoj uniji. Provedba ove strategije može biti dugoročno dobra investicija u dobre odnose, pozicioniranje i utjecaj Hrvatske u zemljama kojima pružamo pomoć. Sam tekst prijedloga nacionalne strategije prilično jasno objašnjava kontekst, aktualno stanje i ciljeve, kao i teritorijalne tematske prioritete i mehanizme provedbe te strategije u petogodišnjem razdoblju koje je pred nama. Želio bih ipak istaknuti nekoliko aspekata. Pohvalno je što ova strategija prepoznaje regiju Jugoistočne Europe kao prioritetno područje na koje će Republika Hrvatska usmjeravati razvojnu suradnju. Naravno, pri tome ne treba isključivati potrebu pomoći drugim dijelovima svijeta u granicama naših mogućnosti. Tu prvenstveno mislim na milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda, reduciranje ekstremnog siromaštva i gladi, zaustavljanje širenja osiguranje općeg osnovnog obrazovanja za sve te omogućavanje najsiromašnijima pristup čistoj vodi do 2015. godine. Naša zemlja prije nekoliko godina započela je transformaciju iz zemlje primateljice u zemlju davateljicu pomoći na međunarodnoj i regionalnoj razini. Pristupanjem i prihvaćanjem Milenijske deklaracije UN-a Republika Hrvatska preuzela je obvezu da sve ciljeve ispuni u roku do 2015. godine. Za našu zemlju to je od posebnog značaja, jer se ostvarivanje milenijskih ciljeva djelomično podudara s prioritetima vezanim uz proces pristupanja Europskoj uniji. Naša zemlja treba biti, naravno u granicama svojih mogućnosti, spremna pomoći drugima, osobito u prenošenju razvojnih iskustava. Naše iskustvo u približavanju kako NATO-u tako i Europskoj uniji, može biti dragocjeno našim jugoistočnim susjedima. Iskustva u korištenju Programa predpristupne pomoći također mogu biti vrlo korisna onim našim susjedima kojima se ti programi također sada otvaraju. Ne smiju se zaboraviti mogućnosti prenošenja iskustava i znanja vezanih za ratno i poslijeratno razdoblje, razminiranje, forenziku, psihička i fizička rehabilitacija i drugo. u ovom forumu želio bih podsjetiti da i mi u Hrvatskom saboru kako Odbor za vanjsku politiku tako i drugi saborski odbori koji imaju međunarodnu suradnju već aktivno doprinosimo toj suradnji. Prošle godine prenosili smo naša iskustva kolegama s s Kosova, kolegama iz Crne Gore i Makedonije, a u prosincu smo ugostili i Odbor za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine s kojima smo također razgovarali o iskustvima na našem putu ka Nadam se da ćemo do ljeta imati priliku ovdje razgovarati i sa srpskim kolegama, pomoći njima, njihovo brže napredovanje u euroatlantskim integracijama i usvajanje europskih standarda važno je i za nas jer nam jamči sigurnije i demokratskije susjedstvo. Zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da treba podržati Prijedlog Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će ovu strategiju, ali želimo ovdje odmah reći da su iz ove strategije neke stvari nedovoljno jasne, odnosno nedovoljno podvučene i mi ćemo o tome evo reći par riječi. Započeo bih sa jednom osobnom konstatacijom da se ne slažem sa državnim tajnikom samo u jednoj rečenici koju ste izrekli, to je bilo kad ste rekli i govorili o područjima na kojima bi Republika Hrvatska mogla prenijeti iskustva. Ako se radi o strategiji onda treba biti vrlo jasno, onda su to područja na kojima će Republika Hrvatska prenijeti svoje iskustvo. Ne pro futuro, nego sada, o njoj razgovaramo konkretno što i kako. Ono što mi se u ovom uvodnom obrazloženju posebno sviđa i o tome smo raspravljali na klubu je ova rečenica. Formuliranjem sustavne politike razvojne pomoći u skladu sa hrvatskim mogućnostima kao i s njenim gospodarskim i političkim ciljevima. To je odlična rečenica. To je rečenica koja nas treba voditi kroz ovu strategiju i na koju moramo vezati našu strategiju. Mi na žalost često puta nemamo strategiju u raznim područjima, da ona nije jasna, pa jasno da onda je ne možemo ni provoditi, a na nju bi trebali mnogi drugi gospodarski subjekti lokalna, regionalna zajednica se naslanjati itd. Dakle, ta sustavnost, taj pristup, strateški pristup često puta nam nedostaje čini mi se i sada. Ono što ovdje također nije dovoljno naglašeno, a mislim da nam je jedna velika mogućnost i jedna prednost u narednim godinama, a to je ono što u Europi nazivaju čini mi se Europien neighbourhood, EU neighbourhood policy. Dakle, politika prema zemljama na vanjskim granicama Europske unije. Mi ćemo relativno dugo vremena biti na tim vanjskim granicama. Europi je jako stalo do toga da se na tim područjima uspostave vrlo jasni gospodarski tokovi, prometni tokovi, politička suradnja itd. I mislimo da je tu trebalo puno više naglasiti to područje, jer budimo na koncu i pošteni. Tu će biti i određene pomoći od strane Europske unije. Oni će i financijski podupirati mnoge projekte i programe na tom području i to svakako treba iskoristiti, pa i ovdje jasno podvući. Ako se uzmu prioriteti koje smo mi dobili na stranici 2. i stranici 4. ovog materijala na drugoj stranici imamo 4. točke. Prva milenijski razvojni ciljevi i zadnja politika razvojne suradnje Europske unije. Mi smatramo da je trebalo čak možda obrnutim redom ići ako se ovdje uopće radi o prioritetima ili su jednostavno nabrojeni taksativno pojedini ciljevi. Ali smatramo da svakako treba stalno misliti kolegice i kolege na naše gospodarske i političke ciljeve. Naime, ako poklonite nekom ili darujete nekom tehnološku pomoć onda ste ga učinili ovisnim o vašoj tehnologiji, pa je to valjda naš gospodarski cilj. Ako ste nekome poklonili stroj, onda ste ga učinili ovisnim o vašim rezervnim dijelovima i o tim i takvim aparatima. Ako ste ga obučili onda se on drži vaših načela, vaših principa. On jasno sudjeluje, razmišlja, razvija se u onako kako ste ga naučili i zato smatramo da bi trebalo vrlo jasno odvojiti neke stvari koje smo već evo sada čuli ovih zadnjih desetak minuta. Kolega Bagarić je govorio o Hrvatima u svijetu kao jednim od osnovnih ciljeva ove strategije. Ja smatram da je to samo jedna cjelina, da je to prva, druga ili treća. Ne, i nije potrebno govoriti ovdje i pokušavat se nadmetati tko će više pomoći ovoj ili onoj skupini ali svakako da. ako je to Europien neighbourhood policy onda jasno nećemo u nju uključiti primarno Hrvate, nego ćemo govoriti u jednom širem kontekstu. Mi u HNS-u čak smo uvjereni u to da mi nikada nismo napravili listu zemalja za koje smo mi gospodarski zainteresirani da na njih prenesemo naša gospodarska, politička i druga iskustva. Da li je to područje sve do Crnog mora? Vjerujem da da. Da li je to područje Mediterana? Vjerujem da da. Da li su tu mnoge ranije nesvrstane zemlje? Vjerujem da da. Ali ja nikada nisam čuo ni u jednoj, ni u drugoj, ni u trećoj strategiji nešto konkretno. Mislim da moramo početi jasno definirati koji su to ciljevi prije svega zemlje, tehnologije, područja itd. Dobro, ja neću puno dužiti jer ponavljam mi ćemo podržati ovu strategiju. Ali svakako molimo da se u svakom daljnjem koraku koji ćemo činiti u pravcu realizacije ove strategije moramo biti puno jasniji, puno konkretniji i da moramo planirati na duge staze. Ponavljam, Europien neighbourhood policy će se odnositi na razdoblje od pet, deset, Ali moramo razviti jednu dugoročnu strategiju koja će obuhvatiti čak i puno duže razdoblje, ali se tada jasno treba odnositi i na potpuno druge zemlje sa drugim ciljevima itd. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I drugi je uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Ja ću krenuti sa jednom konstatacijom da danas dvije i pol milijarde ljudi na svijetu živi s manje od 2 dolara na dan. Čovjek se pita zar je to moguće dopustiti savjesti koja je debelo poremećena konstantnom pohlepom za profitom što nužno pretvara ovu strašnu brojku ljudi u roblje. Mi dobro znamo da pomanjkanje prihoda iz zaposlenja, gotovo uvijek ide zajedno s pomanjkanjem pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, pitkoj vodi i drugim osnovnim uslugama, a i klimatske promjene i uništavanje okoliša najčešće pogađaju siromašne, pa smanjenje siromaštva postaje osnovnim ciljem donatorske zajednice. A također i svi mi dobro znamo da je tek nedavno, kao što je tu bilo rečeno Republika Hrvatska započela svoju transformaciju iz zemlje primateljice pomoći u zemlju davateljicu pomoći na međunarodnoj i regionalnoj razini. Politika međunarodne razvojne suradnje sastavni je dio hrvatske vanjske politike. O teritorijalnim prioritetima već je bilo tu rečeno i Republika Hrvatska će svoje napore u vidu razvojne suradnje prvenstveno usmjeriti na regiju Jugoistočne Europe jer smatra da stečeno znanje i iskustvo mogu biti za zemlje primateljice. Tako na primjer, u proteklom desetljeću Republika Hrvatska je pružala razvojnu pomoć najvećim dijelom Bosni i Hercegovini. Određenih načela kojih će se Republika Hrvatska držati najprije će razmotriti prioritete koji identificiraju zemlje primateljice, njihove razvojne strategije, a koji se temelje na načelima održivog razvoja, dobrog upravljanja, demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Politika međunarodne razvojne suradnje sastavni je dio hrvatske vanjske politike. Njezini ciljevi su koherentni s politikom na nivou Europske unije te su u skladu s ciljevima međunarodnih organizacija Ujedinjenih naroda i njegovih agencija, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i drugo. Europska unija je najveći svjetski davatelj pomoći zemljama u razvoju. Ujedinjeni narodi osiguravaju univerzalni format za međunarodnu razvojnu suradnju u sklopu koje se raspravlja i dogovara o najvažnijim pitanjima. Što se tiče mehanizma provedbe, Republika Hrvatska će pružati humanitarnu pomoć u slučaju katastrofa ili produženih vojnih sukoba. Ona se može sastojati od pružanja pomoći ratnim izbjeglicama te od pomoći nakon prirodnih nepogoda, potresa, poplava suša, koja uključuje hranu. Prilikom reagiranja na takva krizna stanja, Vlada će blisko surađivati s partnerima poput Hrvatskog caritasa i Hrvatskog crvenog križa. A nešto o tematskim prioritetima kroz to uvjeta za tržišno gospodarstvo, Drugo, iskustva iz pristupnih pregovora Europskoj uniji, kao što su pregovori u poglavljima koja se odnose na socijalno uključivanje, zatim stvaranje preduvjeta pretpristupne pomoći IPA i sustav reforme socijalne skrbi cijelog društva. Nadalje, reformski procesi za usklađivanje društva sa standardima Četvrto, prijenos iskustva iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti koje su nam dobro poznate, znači razminiranje, forenzika, fizička i psihička rehabilitacija, pomirba. Idemo dalje, obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja, o čemu je bilo već rečeno, zdravstvo, zaštita okoliša i energetska učinkovitost. Što se tiče koordiniranja i upravljanja službenom razmjernom pomoći, treba ojačati u nekoliko područja. osim strateškog upravljanja i koordinacije potrebno je ojačati nacionalne kapacitete za programiranje. Znači, definiranje programa i projekata u zemljama primateljicama na osnovi dogovora s istinom. Pod b, provedbu službene razmjerne pomoći. C, upravljanje projektnim ciklusom radi postizanja veće efikasnosti i transparentnosti. Na ovom području moguća je suradnja s drugim donatorima i multilateralnim organizacijama, poticanje istraživalačkog i analitičkog rada na području razvojne suradnje slanje hrvatskih stručnjaka na praksu u međunarodnu organizaciju te kod drugih donatora, odnosno provedba pilot projekata s drugim donatorima. I na kraju jedna završna misao koja mi se čini jako instruktivnom i ovako ću završiti. Pohvalno i uzvišeno ako pokušavamo postati dobro ili bolje ljudsko biće, ali u takvom pothvatu u konačnici ne možete uspjeti ako ne dođe do pomaka svijesti zbog toga što je to još uvijek dio istine nefunkcionalnosti i … /Govornik se ne razumije. /… oblik poboljšavanja samog sebe i sve većih želja jačanja čovjekovog misaonog identiteta i njegove slike o sebi. Dobri, ne možete postati dobri ako pokušavate biti dobri, nego tek ako otkrijete dobrotu koja već prebiva u vama i dopustite joj da izroni na površinu. No, to se po mojem mišljenju može samo dogoditi ako u vašem stanju svijesti dođe do temeljne promjene. U skladu s ovim što sam zadnje rekao, podržavam prijedlog Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko. Kolega Kundiću, slažem se sa većinom onog što ste rekli, samo se ne slažem, vi, a i netko ranije je već spominjao Caritas. Znate, Caritas može biti strategijom katoličke crkve. I treba da bude, to je silno uspješni sustav, silno puno pomaže građanima, ali ovdje se govori o strategiji Republike Hrvatske, naše Vlade. Ja to ne bih brkao i mislim da nemamo pravo brkati i pokrivati se Caritasom. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. spominjan je. A drugo, ja se moram sjetiti Velike Gorice i poratnog vremena kada je upravo taj Caritas spašavao 7 600 izbjeglih ljudi od strave crkve i Sjeverne Italije, tako da ja to ne mogu nikad zaboraviti pa mislim da se to uklapa u ovaj sistem. I najavljena rasprava, to još do sad nije, ali moram to istaknuti, jednu minutu. Izvolite uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, pokušati ću biti stvarno brz, ali potakao me na raspravu kolega Dorić. Što je vrlo važno ja mislim kazati, a vezano za ovaj dokument, za ovu strategiju. Dakle ova strategija se ne obraća izravno, dakle nije njena ciljna skupina Hrvati u svijetu. Dakle, mislim da to nije nitko mogao niti razumjeti. Osobito nije mogao razumjeti, ili ja nisam dobro to jasno i razgovijetno pročitao iz zaključaka, odnosno iz rasprave našeg odbora, nego se radi zapravo sljedeće. Dakle, s obzirom da se odnosi strategije, odnosno djelovanje Republike Hrvatske prvenstveno na zemlje Jugoistočne Europe među kojima ima također još uvijek i zemalja u kojima Hrvati čine značajan broj. Tu je recimo, ne znam i Vojvodina i Srbija u cijelosti, da ne govorim o Kosovu, o Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Prema tome, u jednom sustavu, ja se s vama posve slažem kolega Doriću, u jednome kreiranju kompletnog sustava potpore, recimo Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ali ne samo potpore nego i interesa Republike Hrvatske u uspostavi jednog sustava. Dakle, suradnje sa općenito Hrvatima u svijetu, treba onda imati u vidu i ovaj segment. Naprosto, dakle imati i ovaj segment, pa sa svim drugim segmentima da on zapravo bude jedno cjelovito nastojanje, jedan cjeloviti iskaz, ne znam Republike Hrvatske prema tom dijelu svog naroda. S druge strane, kad ste spomenuli ovdje ne znam Caritas, ja sam čak spomenuo ovdje hrvatske katoličke misije itd. Oni su u ovom slučaju, mogu biti samo kanali preko kojih će, između ostaloga, Hrvatska pomagati svijetu i onima svijetu i onima koji su potrebni. Npr. Hrvatska može planirati sutradan potporu ne znam ni ja u razvoju jedne bolnice za liječenje AIDS-a u Africi. I sad tko bolje može kazati o problematici, odnosno tko može bolje prenijeti problematiku i na određeni način zastupati osim naših predstavnika koje dolje imamo, između ostalog to su u ovom slučaju misionari. Zaključujem. Ispričavam se što je više od jedne minute, s time da podupirem dakako ovu strategiju, a osobito ona znanja i iskustva koja imamo i s kojima možemo vrlo ja bih rekao relevantno nastupati u svijetu i pomagati drugima kako prevenirati neku humanitarnu krizu, kako općenito ne znam spriječiti ne znam i rat i genocid itd. općenito, jer na žalost imamo dovoljno iskustava u vlastitoj povijesti. Hvala lijepo. I u ime predlagatelja, Davor Božinović državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. **Božinović, Davor** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih se prije svega zahvalio svim uvaženim zastupnicima koji su uzeli riječ i podržali ovu i dao bih samo dvije napomene. Europian Neighbourhood Policy, dakle europska politika susjedstva je politika koja se naravno odnosi prema zemljama koje su izvan granica Europske unije, ali koje nisu kandidati za članstvo. Republika Hrvatska je dio, možemo reći, politike proširenja ili dio procesa proširenja i stabilizacije i proširenja u kojem su i ostale zemlje iz ove regije, utoliko mi nećemo kao što nismo nikad ni bili obuhvaćeni politikom susjedstva. U trenutku kad postanemo članica, skupa sa ostalim članicama Europske unije, ćemo provoditi tu politiku. ako mi je dopušteno, da parafraziram saborski rječnik, ja bih ispravio svoj navod i iz bi u će. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.